Колеги, моля да заемете местата си. Квесторите, поканете народните представители в залата. Господин Кънев, имате думата.

и цялото ръководство на Асоциацията на българските ресторантьори и хотелиери. Той е гост от два дни на България – довечера ще бъде връчването на големите награди,

представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създадат нови параграфи 68, 69 и 70:

ал. 4 става ал. 3, като в нея: - в уводното изречение думите „ал. 3 и туристическите фестивали и събития се вписват в Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития“ се заменят с „ал. 2

съдържа информация в структуриран вид за обекти и събития, които представляват интерес за туриста, и представя всички необходими данни за планиране и организиране на посещение. Информацията може да включва данни от други нормативно установени регистри, водени от компетентните органи. Автоматизирано извличане на данни от други регистри се извършва съгласно Закона за електронното управление. (2) Националният регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития е публичен и включва Регистър на туристическите забележителности и Регистър на туристическите фестивали и събития.

2. защитени територии по Закона за защитените територии и защитени територии за опазване на недвижимо културно наследство по Закона за културното наследство – когато са социализирани и предлагат условия за приемане и обслужване на туристически посещения в съответствие с режимите за опазването им и с вътрешните правилници на лицата, на които е предоставено правото на управление; 3. обекти, създадени с развлекателна цел, в които се предоставят услуги с познавателна цел

известност и популярност на обекта или събитието, които водят до разпознаваемост на страната или общината като туристическа дестинация; 3. наличие на траен туристически интерес, който формира основен или допълнителен мотив за пътуване на туристи или екскурзианти;

на общините, на Българската православна църква и на други регистрирани религиозни институции, както и на физически и юридически лица. (2) Собствениците, съответно лицата, на които е предоставено ползването на управление или управлението на туристическите забележителности, вписани в регистъра по чл. ал. 1, с изключение на защитените територии по Закона за защитените територии, са задължени да поддържат, реставрират, ремонтират и предприемат всички необходими други мерки за запазването им. Изпълнението на това задължение е съобразно е съобразно финансовите възможности на съответните собственици или ползватели, когато те са бюджетни организации. Мерките за поддържане, реставриране, ремонт и опазване на движимите и недвижимите културни ценности се извършват при условията и по реда на Закона за културното наследство. Чл. 170в. Редът

Най-късно в тридневен срок след изтичането на срока по ал. 3 отговорното лице по управление на обекта информира категоризиращия орган за изпълнението на предписанията и представя доказателства. След този срок оправомощено длъжностно лице извършва проверка на място за установяване на изпълнението на предписанията.“

73: „§ 73. В чл. 175 се създава ал. 3: „(3) При констатирани нарушения на изискванията на закона и на наредбите по прилагането му длъжностни лица, оправомощени от министъра на туризма, съставят актове за установяване на извършено нарушение на кметовете на общини.

към предложението се прилага цялата административна преписка по установяване на съответното административно нарушение“ се заменят с „при писмено уведомяване от страна на председателя на Комисията за защита на потребителите след извършена проверка на място за преценка на съответстващата категория; към уведомлението се прилага цялата административна преписка

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Изказването ми е във връзка с новосъздаващата се ал. 5: „Министърът на туризма извършва контрол на местата за настаняване по чл. 127, за спазване изискванията на чл. 116, ал. 1 и 6.“ Уважаеми колеги, това касае контрола на местата за настаняване, които са вързани към Електронната система за туристическа информация, която стартира от 1 октомври в България. Госпожо Министър, виждам, че имате голямо желание и афинитет към това да извършвате тези проверки. В крайна сметката обаче работата на Министерството на туризма е да създава правилата и да прави политики за развитие на туризма. Не е работа на Министерството на туризма да ходи да прави проверки, от една страна. От друга страна – за нас това, което се предлага, е едно изключително разхищение на средства за сметка на държавата и Министерството на туризма. Какво имам предвид? Ако реши Министерството на туризма да изпрати проверка във Варна или Бургас – на 500 км от София, то трябва тези хора, които ще контролират дадения хотел – дали е свързан с ЕСТИ, дали системата работи добре, да командироват тези служители, да им платят път, разходи за настаняване, командировъчни. Всичко това е разход за сметка на държавата и Министерството. Единната система за туристическа информация в крайна сметка е вързана и в реално време се получава информация от МВР, от НАП, както и от Министерството на туризма?! При положение че НАП, МВР имат подразделения във всеки един град в България, тоест и във Варна, и в Бургас, които дадох като пример, защо е необходимо тогава някой да бъде командирован от Министерството на туризма до съответното място, за да направи тази проверка? За нас това е абсолютно излишно и не виждаме защо го предлагате. Точно поради тази причина ние ще бъдем против този текст. Благодаря Ви. Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване редакцията на § 69, който става § 72 по Доклада на Комисията; редакцията на § 70, който става съответно § 73 по Доклада

агентска дейност без удостоверение за регистрация; б) несключване на договора за застраховка по чл. 97, ал. 1 или 2 от страна на туроператор

изменя така: „Чл. 186. (1) На туроператор или туристически агент, който при осъществяване на своята дейност сключи договор с лице, което няма право да извършва туроператорска или туристическа агентска дейност, с лице, извършващо туристическа дейност в некатегоризиран, нерегистриран или несертифициран туристически обект, с нелицензиран превозвач или застраховател, с неправоспособен екскурзовод, планински водач, ски учител и нерегистрирано ски училище, се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата, съответно имуществената

Благодаря, госпожо Председател. Моля удължения срок за предложения по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит да бъде намален със седем дни. подлагам на гласуване направената процедура от госпожа Димова. Гласували

по ал. 1 или 2 се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 4000 до 20 000 лв.“ По § 95

„Чл. 206. (1) На лице, което предоставя туристически услуги в некатегоризиран или нерегистриран туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3, се налага глоба в размер от 500 до 5000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер от 5000 до 8000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв.“ Комисията

на удостоверението за категория по чл. 136, ал. 1, се налага глоба от 500 до 5000 лв., съответно имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. (2) При повторно нарушение

„Чл. 208. (1) На хотелиер или ресторантьор, който в категоризиран туристически обект предоставя туристически услуги, които не съответстват на изискванията за определената категория, се налага глоба в размер от 200 до 1000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

по чл. 114, т. 3 или я постави не в указания вид, се налага глоба в размер от 100 до 500 лв., съответно имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер от 200 до 1000 лв., съответно имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.

102: „§ 102. Член 210 се изменя така: „Чл. 210. (1) На хотелиер, който не изпълнява задълженията си по чл. 115 или ги изпълнява не по указания начин, се налага глоба в размер от 200 до 2000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.

така: „Чл. 212. (1) На хотелиер или ресторантьор, който сключи договор с нерегистриран туроператор или туристически агент, с хотелиер или ресторантьор, който няма право да извършва съответната туристическа дейност, или с нелицензиран превозвач, се налага глоба в размер 500 лв., съответно имуществена санкция в размер 3000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв., съответно имуществена санкция в размер 6000 лв.“

на настанените туристи по чл. 116, ал. 1, се налага глоба в размер 2000 лв., съответно имуществена санкция в размер 7000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 4000 лв., съответно имуществена санкция в размер 14 000 лв. (3) На хотелиер, който не води регистъра по ал. 1 съгласно изискванията на чл. 116, се налага глоба в размер от 100 до 1000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв. (4) При повторно нарушение лв. (4) При повторно нарушение по ал. 3 се налага глоба в размер от 200 до 2000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. (5) На хотелиер, който не осигури или не извършва обмен на данни по реда на чл. 116, ал. 6, т. в Единната система за туристическа информация, се налага глоба в размер 1000 лв., съответно имуществена санкция в размер 5000 лв. (6) При повторно нарушение по ал. 5 се налага глоба в размер 2000 лв., съответно имуществена санкция в размер 10 000 лв.“ Комисията

съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер от 1000 до 2000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв.“

В чл. 217 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „се налага“ се добавя „глоба, съответно“ и думите „от 1000 до 3000 лв.“ се заменят с „2000 лв.“

редакцията на § 101, който става § 104 по Доклада на Комисията; редакцията на § 102, който става § 105 по Доклада на Комисията; редакцията на § 103, който става § 106 по Доклада на Комисията;

който става §110: „§ 110. Член 218 се изменя така: „Чл. 218. (1) На лице, което не изпълни задължението си за заявяване на настъпила промяна във вписаните в Националния туристически регистър обстоятелства, се налага глоба в размер от 100 до 300 лв., съответно имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв.

по Доклада на Комисията и текста на вносителя за параграфи 115, 116, 117, 118, 119, които стават съответно

имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 4000 лв.“

„Чл. 229. (1) На лице, което извърши нарушение на наредбите по прилагането на закона, за което не са предвидени санкции по тази глава, се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от

Предложението по т. 2 е оттеглено. Комисията подкрепя предложението в останалата му част. Предложение от народните представители Валери Симеонов и Христиан Митев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 123, който става § 124: 124: „§ 124. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 1 се изменя така: „1. „Турист“ е лице, което посещава дестинация извън обичайното му местоживеене за период, по-кратък от една година, с цел отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно събитие или друга туристическа цел. може да осъществи посещението в рамките на денонощието без нощувка (еднодневен турист) или с престой обичайно над 24 часа, който включва поне една нощувка в посетената дестинация

нея. 4. „Входящ туризъм“ са туристическите посещения на страната, извършвани от лица, които не са постоянно пребиваващи в нея. 5. „Изходящ туризъм“ са туристическите посещения извън страната на лица, които постоянно пребивават в страната.“ 4. Точки 7 и 8 се изменят така: „7. „Местно туристическо сдружение“ е сдружение, което се създава за развитие и реклама на туризма на територията на една община и обединява лица, извършващи туристическа дейност или предоставящи допълнителни туристически услуги, както и други лица и организации, чиято дейност е свързана с туризма и допринася за развитието му на територията на съответната община. 8. „Регионално туристическо сдружение“ е сдружение, което се създава за развитие на туризма на територията на две и повече съседни общини и обединява местни туристически сдружения, както и други лица и организации, чиято дейност е свързана с туризма и допринася за развитието му на съответната територия.“ 5. В т. 9 накрая се добавя „в сектори: хотелиерство и ресторантьорство; туроператорска и туристическа агентска дейност“. 6. Точки 10, 11 и 12 се изменят така: „10. „Продуктово туристическо сдружение“ е сдружение, което се създава за развитието на определен вид туризъм на национално ниво и обединява лица, извършващи дейност, насочена към развитие на съответния вид туризъм. 11. „Професионално туристическо сдружение“ е сдружение, което обединява физически лица, упражняващи определена професия в сферата на туризма, и юридически лица, предоставящи допълнителни туристически услуги, свързани със съответната професия. 12. „Доказателства за реално осъществявана дейност от сдружението“ са документи и/или декларирани обстоятелства за редовно извършване на обществена дейност за развитие на туризма през съответната година съгласно съгласно устава на сдружението.“ 7. В т. 13 думата „културно-екологични“ се заменя с „културни“, а думите „с реални граници“ се заличават. 8. Точки 15 и 16 се изменят така: „15. „Туристическа забележителност“ е природен, културен или целенасочено създаден обект от туристически интерес, най-често свързан с природно, материално или нематериално културно наследство и/или историческо събитие, предоставящ услуги с познавателна или образователна цел и/или възможности за отдих. 16. „Национален курорт“ e урбанизирана територия по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, обявена по реда на чл. 76, ал. 2 от Закона за здравето за курорт, който може да е разположен на територията на една или повече общини и за който е прието решение по чл. 56а, ал. 1. Националните курорти са курорти от значение за устойчивото развитие на туризма, в които е изградена необходимата туристическа инфраструктура на национален курорт и които са общодостъпни и разполагат с природни, антропогенни и културно-исторически ресурси за осигуряване на рекреативни, лечебни, възстановителни, познавателни, делови, развлекателни или други услуги и имат основно предназначение да привличат туристи.“ 9. В т. 19 изречение второ се заличава. 10. В т. 29 думите „до 5 самостоятелни апартамента“ се заменят със „самостоятелни апартаменти“. 11. В т. 45, изречение второ думите „и спа капсула“ се заличават.

обособен, сигнализиран и обезопасен наклонен планински терен за състезателно или любителско каране на ски и сноуборд; 2. ски писта за ски бягане – обособено, обезопасено и сигнализирано планинско трасе за практикуване на състезателно ски бягане на дистанции или любителско ски бягане.“.

„56. „Хотелиер“ е лице, което извършва хотелиерство в: а) регистрирани места за настаняване; б) или всички видове категоризирани места за настаняване по този закон; в) или в в) или в места за настаняване с издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране, г) туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални.“. 16. В т. 62 след думите „регистъра на туроператорите и туристическите агенти“ се добавя „за осъществяване на туристическа агентска дейност“. 17.

„Плувен басейн“ е изкуствено създадено и обособено съоръжение, предназначено за обществено ползване, с една или повече водни площи, предназначени за плуване или други физически дейности, свързани с вода. Плувният басейн е самостоятелен обект или прилежащ към място за настаняване или към балнеолечебни (медикъл СПА) (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове и е вписан в публичния регистър на обектите с обществено предназначение по чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето. „Район, за който липсва комуникационна свързаност“, е район, в който няма предприятие, предоставящо електронна съобщителна услуга по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения, осигуряваща достъп до интернет.“ 95. „Редовен член на туристическо сдружение“ е лице, което има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информирано за неговата дейност и да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава, както и да е направило имуществените вноски, когато това е предвидено в устава на сдружението. 96. „Туристическа инфраструктура на национален курорт“ са курортните паркове, градини и други озеленени площи за широко обществено ползване (улици, алеи и обществени паркинги, пешеходни алеи и площи, велосипедни алеи и други), улично осветление, указателни табели, елементи на градския дизайн и реклама реклама (спирки, навеси, външна реклама, указателни табели и други), автогари, както и други благоустройствени обекти, мрежи и съоръжения, собственост на държавата, общините и на юридически или физически лица, предназначени за обслужване на или или за общо ползване от посетителите на националните курорти. 97. „Туристически фестивали и събития“ са инициативи, възникнали с цел популяризиране на елементи от нематериалното културно наследство, свързани с обичаи, обреди, празненства и други, които са носители на историческа памет и национална идентичност и могат да имат научна или културна стойност.

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 125 и предлага да бъде отхвърлен.

изменя така: „(4) Лицата, извършващи хотелиерство, при настаняване на чужденец го регистрират в регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, в който вписват пълния брой имена на чужденеца, посочени в паспорта или заместващия го документ за пътуване,

Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението на Закона; предложението на Комисията за отхвърляне текста на вносителя за § 125

1. В чл. 56, ал. 2, изречение трето се заличава, а в изречение четвърто накрая се добавя „като в наредбата, в зависимост от вида и предназначението на обекта, се поставя изискване за предоставяне на инженерно-техническа част или конструктивно становище“.

Параграфи 42 и 43 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.) се отменят.“ се отменят.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 127, който става § 129: „§ 129. (1) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти и Експертната комисия по сертификация на туристически обекти се създават в срок до три месеца от влизането в сила на този закон. закон. (2) Експертната комисия за регистрация на ски училища се създава в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон. (3) Експертна комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти осъществява своята дейност до създаването на комисиите по ал. 1.“

по вписвания на туристически сдружения се довършват по досегашния ред.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 129, който става § 127:

редакциите на Комисията за текстовете на параграфи 127, 128, 129 по вносител, които стават съответно параграфи 129,

128: „§ 128. Издадените до влизането в сила на този закон удостоверения за категоризация на стаи за гости и апартаменти за гости запазват действието си до изтичането на срока им.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 130, като предлага след думата „срок“ да се добави „до“ и думата „закона“ да се замени с „този закон“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 131, като предлага думата „закона” да се замени с „този закон”.

„§ 135. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на туризма със заповед утвърждава всички образци на заявления-декларации и заявления по закона.“ Предложение от Даниела Савеклиева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 136:

текста на вносителя за § 130 с предложенията за допълване и заместване, направени от Комисията; текста на вносителя за § 131 с предложението за заместване, направено от Комисията; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 132, който става § 134; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 133, който става § 135;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

Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма, за това че между първо и второ четене се изчистиха всички неясноти. Благодаря Ви и за подкрепата по отношение на устойчивото развитие на сектора.

Моля, обявете гласуване по процедура за допуск.

и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, № 002-01-7, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2020 г. На редовно заседание, проведено на 30 януари 2020 г., Комисията по културата и медиите обсъди Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, № 002-01-7, внесен от Министерския съвет на 20 януари 2020 г. В заседанието участваха от Министерство на културата: Румен Димитров – заместник-министър, Весела Щерева – парламентарен секретар, Мехти Меликов – директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“, Катерина Пашова – държавен експерт в дирекция „Авторско право и сродните му права“; от Българска асоциация на музикалните продуценти: Десислава Матева – адвокат; от Музикаутор: Иван Димитров – изпълнителен директор, Ефросина Саракинова – главен юрист, и Михаела Профирова – мениджър „Механично лицензиране“; от „Силвър фърст“ ЕООД (производител на оптични носители): Светослав Велков. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Румен Димитров. Законопроектът предвижда отпадането на регулаторните режими по Глава втора от Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, който е от 2005 г. и предвижда режими, администрирани от Министерството на икономиката и Министерството на културата. Министерството на икономиката администрира два регулаторни режима, а именно: лицензионен режим относно производството на оптични носители и матрици за производството им и уведомителен – относно вноса и износа на суровини, и оборудване за производство на оптични носители. Към момента Министерството на културата администрира четири регулаторни режима, от които един е регистрационен за извършване на дейност по възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху оптични дискове и други носители без запис. Останалите три са удостоверителни – за сделки за възлагане на производство или възпроизвеждане на обекти на авторското право върху оптични дискове и други носители; за сделки за придобиване на права за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи или записи на аудиовизуални произведения; за всяко внасяне и изнасяне на матрици, оптични дискове и други носители, съдържащи обекти на авторско право. С тези режими са свързани и допълнителни административни услуги по вписване на промени в регистъра, обезсилване на удостоверения, както и събиране и съхранение на контролни екземпляри от произведените оптични дискове. В годините с активен пазар на оптични носители Законът за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители изигра своята положителна роля. В момента обаче предназначението на режимите и целите, с които те са създадени, са неактуални и създават ненужна административна тежест, а поддържането им необосновано отклонява административен капацитет. Статистиката за дейността по Закона в периода 2014 – 2018 г. показва общ постоянен спад по всички показатели на административните дейности, което отразява и състоянието и тенденциите не само на българския, но и световния пазар в търсенето на оптични дискове. Тази ситуация обосновава отпадането на регулаторните режими, администрирани от Министерството на културата и изисква промяна в действащия Закон. Отпадането на режимите от Министерството на културата са обсъдени на заседание на Съвета за защита на интелектуалната собственост на 25 юни 2019 г. и и идеята получава пълната подкрепа на членовете на Съвета, на Българската асоциация на музикалните продуценти и на присъстващите на заседанието представители на двете юридически лица, лицензирани от Министерството на икономиката за производство на оптични дискове. По отношение на документите, събрани и създадени в Министерството на културата в съответствие със становището на Държавна агенция „Архиви“, Законопроектът предлага същите да бъдат съхранявани в Министерството в срок 5 5 години от влизането на Закона в сила. Не се предвиждат изменения в режимите, прилагани от Министерството на икономиката по реда на Глава трета от Закона. Законопроектът за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители не води до въздействие върху държавния бюджет и не поражда необходимост от одобряване на допълнителни разходи, трансфери и/или други плащания по бюджета на Министерството на културата. Не се въвежда европейско законодателство и не се изменят норми, с които такова е въведено. По време на заседанието участие в дискусията взеха народните представители: Красимир Велчев, Нона Йотова и Тодор Байчев; Мехти Меликов от Министерството на културата, Иван Димитров от Музикаутор, Десислава от Музикаутор, Десислава Матева от Българската асоциация на музикалните продуценти и Светослав Велков от „Силвър След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно, с 15 гласа „за“, предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права,

Не виждам. При това положение закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моля за процедура за удължаване на срока на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 054-01-03, да бъде удължен с още две седмици – до 26 февруари 2020 г. Подлагам на гласуване процедурното предложение на госпожа Александрова за удължаване на срока за предложения за второ четене.

Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 29 януари 2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите. На заседанието присъстваха: от Министерство на икономиката – Лилия Иванова – заместник-министър, Силвана Любенова – директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, и Екатерина Пиперова – държавен експерт в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“; от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – Павлина Данаилова – главен секретар, и Петя Маринова – директор на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“; от Асоциация на индустриалния капитал в България – Теодор Дечев. Законопроектът бе представен от заместник-министър Иванова. Според вносителя целта на предложените промени е да бъде подобрено административното обслужване на юридическите лица и едноличните търговци при провеждането на процедурите, свързани с издаването на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност и процедурите, свързани с издаването на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност. В действащата нормативна уредба ще се определят сроковете, в които административният орган следва да се произнесе по депозираните пред него искания за предоставяне на административни услуги, което от своя страна да доведе до съответствие на Закона за техническите изисквания към продуктите с АПК и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, както и до изпълнение Решение № 704/2018 г. на Министерския съвет за модела на административното обслужване. Това съответствие се постига чрез определяне на сроковете, в които административният орган следва да се произнесе по депозирани пред него искания за предоставяне на административна услуга. До настоящия момент тези срокове са регламентирани в подзаконовите нормативни актове. С измененията в Законопроекта се урежда и възможността административният орган да дава указания на заявителя за отстраняване на несъответствия в заявлението и предоставените документи в определен срок. Услугите, предмет на Законопроекта, се отнасят до: Заверяване на проектантска и конструкторска документация, инвестиционни проекти на строежите и техническа документация за ремонт на съоръжения с повишена опасност; - Вписване на лица за поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност

и неизпълнение на изискванията за извършване на дейността; - Регистрация на съоръженията с повишена опасност пред органите за технически надзор. Със Законопроекта не се създават нови регулаторни режими и нови регистри. Законопроектът не засяга пряко малките и средни предприятия. Според вносителя Законопроектът няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Към Законопроекта е приложена Частична предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки.

Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите. Гласували

представители: за 91, против и въздържали се няма. Законопроектът е приет на първо гласуване. Процедурни искания не виждам. С това изчерпахме дневния ред за днес.